Hetkel registreerus kohalolijaks 27 Riigikogu liiget. Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning palutud on ka välisminister Eva-Maria Liimets, kes ei ole hetkel veel siin. siin. Meil on kokku 14 küsimust, mistõttu lubame kohapealt ühe täiendava küsimuse. Nagu ikka, küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit. Esimese küsimuse küsib Indrek Saar peaminister Kaja Kallaselt. Palun!

kui Eesti sai iseseisvaks, seda määramatust ja ebakindlust – mis hindadest saab, kuidas toime tulla ja kuidas selle kõige juures lõpuks leib lauale saada? on 30 aasta jooksul selgelt üks määramatumaid olukordi, mis puudutab inimeste hakkamasaamist. Mul on kurb vaadata, et teie valitsusjuhina olete jätnud mulje, et teid väga ei huvita, kuidas inimesed tänasel päeval hakkama saavad. Ma loen jälle lehest seda, et vaja on mõelda pikaajaliselt ja lühiajalised asjad ei ole olulised. Keskerakond vähemalt püüab jätta mulje, et nad midagi teevad. Aga tulemuseks, kui te midagi kokku lepite, on üks suur käkk. Selle kohta ütlevad inimesed väga õigesti. Suure pere ema näiteks ütleb, et jabur, keeruline ja piinlik. Kogenud ametnik ütleb, et kõigi aegade üks bürokraatlikumaid. Keskerakonna tuntud liige ütleb, et see on uskumatu alandamine, millega te praegu tegelete. See on kindlasti ka väga ebaefektiivne, sest sellest rahast 10% kulub bürokraatiale. Kas teil tõesti ei ole ühtegi paremat lahendust plaanis? Või annab see jutt, mida Keskerakond räägib, lootust, et te tulete välja mõne lihtsama, väärikama ja efektiivsema lahendusega?

Energiakriis on kõiki tabanud väga raskelt. Selles mõttes ma olen täiesti nõus sellega, et ongi raske. Inimestel on keeruline ja tegemist on tõsise probleemiga. Ma absoluutselt ei pisenda neid lühiajalisi lahendusi, mida me oleme üritanud välja töötada ja olemegi välja töötanud. Aga me peame mõtlema ka pikaajalistele lahendustele. Nüüd lühiajalistest lahendustest. Et inimesi aidata, oleme me otsustanud tegelikult ju neli asja, kogumahuga 240 miljonit. Esiteks, aktsiisitõusude ärajätmine. Teiseks, elektri võrgutasu alandamine kõikidele tarbijatele 50%. Kolmandaks, gaasi võrgutasu alandamine isegi 100% ehk selle kompenseerimine täielikult. Neljandaks, sihitud meede just selleks, et inimesi aidata. Te ütlete, et see on bürokraatlik ja keeruline, aga paraku on nii, et et elektri puhul on väga palju erinevaid mängijaid. Esiteks on nii, et elektritootjad on erasektor ja riigil puuduvad andmed, kes kui palju elektrit tarbib, kellel on fikseeritud hinnad, mis hinnad kellelgi on ja kas on probleem. Teiseks on [teadmata] leibkonnad, kes kellega koos elab.

Me oleme alates 28. oktoobrist püüdnud koos kohalike omavalitsustega leida lahendust, et toetuse taotlemine oleks võimalikult lihtne.

Aitäh vastuse eest! Noh, jah, kui endal ideid, nutti ja võib-olla ka empaatiavõimet napib, siis võiks ju vähemasti ringi vaadata. Eestis on korduvalt juhitud tähelepanu ka sellele, et Põhjamaade naabritest, Norra, on teinud skeemi, mis on väga lihtne. Inimesel ei teki pikaajaliselt kogunevat võlapakki

Ma ei saa aru, miks te ignoreerite seda pakkumist. Teie väide, mida ma kuulsin teie aasta alguse intervjuus, on see, et vaadake, meie teeme ju kaks korda rohkem kui Norra, me kulutame kaks korda rohkem proportsionaalselt oma sisemajanduse kogutoodangust. See ütleb aga seda enam: kuulge, valitsus, kui te kulutate kaks korda rohkem maksumaksja raha ja tulemus on käkk, siis te ei ole oma tööd korralikult teinud. Miks te ei ole valmis õppima sellest, milles Põhjamaad näitavad teed, mida mööda minna? Rääkimata sellest, norrakad hakkavad hüvitama seitse eurot kilovatt-tunni pealt, mis on umbes see hind, mis oli meil ülemöödunud aasta lõpuks, aga Eesti hakkab hüvitama 12 eurot kilovatt-tunni pealt, justkui oleksid Eesti inimesed kaks korda jõukamad kui Norra inimesed.

ilma taotluseta. Meil on internetikeskkonnad, kus ei ole vaja järjekorras seista. Need võimalused on loodud.Teiseks, Norra lahendus. Jah, me oleme vaadanud Norra lahendusse sisse. Esiteks, Norra räägib ainult elektriarvetest, meie kompenseerime

ei tööta või et see väljatöötatud lahendus ei tööta, kui alles algas taotluste vastuvõtmine? Me peame ikkagi vaatama, et need meetmed hakkaksid tööle. Kui tõepoolest tekib see olukord, et neid inimesi on rohkem, seal on takistusi, mille vastu põrkutakse, ja inimesed, kes abi

ikkagi annaks sellele võimaluse. Kohalikud omavalitsused käituvad ka väga erinevalt. Ma tahaks eriti välja tuua Tartut, kes on juba alustanud toetusetaotluste toetusetaotluste vastuvõtmist. Inimeste tagasiside on olnud positiivne. Ajakirjandusest on jäänud mulje, et tegemist on väga keerulise protsessiga, aga tegelikult see ei ole nii. Inimesed saavad oma taotlused tehtud 15 minutiga.

abi ja kindlust tuleviku suhtes. Ma olen teiega väga nõus, kui te ütlete, et ärevust tuleviku ja muutujate suhtes on ühiskonnas väga palju, ja me tõesti püüame seda ärevust maandada, pakkudes inimestele abi. Peeter

On see teil plaanis üldse? Aitäh! Te ilmselt mõtlete omaniku ootust Eesti Energiale, et nad hoiaksid 1000 megavatti töös. Ma olen seda küsinud. Miks on hinnad kõrged? Näiteks, üks põhjus, miks hind oli detsembris väga kõrge, on see, et Eesti Energia ei vastanud omaniku ootusele ja seda 1000 megavatti töös ei olnud, mida omanik

energia eest vastutava ministri Taavi Aasa käest kui ka rahandusministri käest, mida me sellega teeme, et tegelikult omaniku ootusele ei ole vastatud, ja mida me peaksime tegema selleks, et omaniku ootus edaspidi saaks vastatud ja need tingimused täidetud, nii et meil need 1000 megavatti võimsust kindlasti olemas oleks. Neljapäeval on meil see arutelu ja ma ootan vastuseid sellele küsimusele, et meil sellist olukorda enam ei tekiks. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise küsimuse juurde, mille esitab Helle-Moonika Helme peaminister Kaja Kallasele. Teema on elektri hind. Palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Me oleme siin Riigikogus tegelikult kaks päeva püüdnud teid saada siia rääkima valitsuse plaanidest ehk sellest, mida te kavatsete ette võtta võtta energiakatastroofi tingimustes. Ma kasutan meelega sõna "katastroof", sest see peegeldab väga hästi olukorda, kuhu on sattunud meie inimesed, ettevõtjad ja ka riigiasutused. Näiteks kasvas presidendilossi detsembrikuu elektriarve kordades ülisuureks. Ka see on ju probleem.

parlamentaarse demokraatia ülim vorm ongi seesama infotund, kus me praegu oleme. Proua peaminister on lubanud end üle pika aja ilmutada ja siin saame me rahvaesindajatena ammendavaid vastuseid oma valijate muredele.

Kas teil täna on avalikkusele midagi konkreetset öelda? Olete te valitsuses mingeid päris meetmeid kavandanud, mingeid kokkuleppeid saavutanud või saavutamas lisaks sellele kerjakotile, mille te rahvale kaela olete riputanud? Aitäh!

otsustasime elektri võrgutasu hüvitada kõigile 50% ulatuses, et elektrišokki leevendada. Mida me oleme teinud detsembris ja siis, kui Riigikogu oli juba puhkusele läinud? Tore, et te olete nüüd tagasi

me püüamegi anda inimestele kindlust, et me saame neid aidata. Aga selge on see, et elekter lõpuni tasuta ei ole. See tähendab seda, et päris kõiki arveid riik lihtsalt ei suuda kompenseerida.

Lihtsalt võrdluseks: kõrghariduse rahastamiseks on vaja 110 miljonit, ja probleeme on veel. Teie abikaasa küsis ka julgeolekukriisi kohta. See kriis on hullem kui kunagi varem ja ka sinna me peame andma täiendavaid vahendeid selleks, et Eesti oleks piisavalt

Aga meil on riiklik ettevõte Eesti Energia, mis tegeleb elektri tootmisega, ehk meil on tegelikult ju olemas see fikseeritud hind, mida rahvale ja ettevõtjatele pakkuda. Praeguses olukorras me lihtsalt ostame elektrienergiat spekulantide käest börsilt. Vaatamata sellele, et me ise suudame toota ja toodamegi suhteliselt odavat energiat, müüb Eesti Energia elektrit hinnaga, mille hinnakujundus ei vasta tegelikult mingisugusele loogikale. Valitsus ütleb, et see on turumajandus, tegelikult ei ole, see on lihtsalt riiklik röövmajandus. Sellega tapetakse ära kogu meie majandus, rääkimata tavaliste inimeste, perede ja koduomanike meeleheitest ning tõsisest ja õigustatud hirmust tuleviku ees. Kosmeetika siin ei aita, ajatamine ei aita, sotsiaalabi tegelikult ei aita, see vaid lisab bürokraatiat ja stressi kõigile osapooltele.Eesti Konservatiivne Rahvaerakond andis aga eile sisse otsuse eelnõu, milles me tegime valitsusele ettepaneku rakendada energiahindade koheseks allatoomiseks väga tõhusaid meetmeid. Need on meetmed, mis päriselt ka töötaks. Ehk siis: otsekohe lahkuda spekulatiivseks ja röövellikuks muutunud elektribörsilt ning ka CO2kvootide kauplemissüsteemist. Mida te vastate Eesti inimestele? Kas valitsus kavatseb neid tõhusaid ettepanekuid arutada või plaanite te need tagasi lükata? Kuidas kavatsete Eesti ettevõtjad, inimesed ja koduomanikud sellest elektrienergia hinnatõusust tulenevast hinnarallist päästa? Jaa, Kõigepealt ma soovin korrigeerida arusaama, justkui riik küsiks inimestelt seda raha. Riik, Eesti Vabariik ei tooda elektrit.

Alates 2016. aasta teisest poolaastast kuni 2021. aastani on Nord Pooli börs toonud Eesti inimestele ja ettevõtjatele 40% odavamad elektrihinnad kui näiteks Kesk-Euroopas.

kui meie naabritel. Eurostati andmetel on Eesti maksude osakaal elektrihinnas 1,5 korda väiksem kui Norras, umbes 2 korda väiksem kui Rootsis ja umbes 1,6 korda madalam kui Soomes. Nii et tegelikult riik ei koori. Jällegi, ma tahan rõhutada seda, et riik üritab inimestel toime tulla elektrišokkidega, mis on praegu üle maailma, igal pool, ka Hiinas, ka väljaspool Euroopa Liitu. Euroopa Liitu. Energiahinnad on minemas üles. Energiakriis on igal pool. See on ootamatu, aga selles pole süüdi ei Eesti Vabariik ega Eesti Vabariigi valitsus. See ei ole mitte ühestki otsusest, mida Eesti riik või Eesti valitsus on teinud. Me üritame aidata inimestel nende hindadega toime tulla.Pikaajaliselt muidugi vaatama seda, kuidas me saaksime rohkem tootmisvõimsusi turule, just selleks, et hinda alla tuua. Jah, need otsused on väga pikalt seisnud, paraku ka eelmiste valitsuste ajal ei ole tehtud otsuseid, et tootmisvõimsusi oleks rohkem turule tulnud. Me peame need otsused tegema nüüd, et ka tulevatel aastatel seda probleemi lahendada. Ja nüüd üks kohapeal registreeritud küsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Te ei vastanud küsimusele. Küsimus oli, kas valitsus on valmis meie eile esitatud eelnõus toodud ettepanekuid arutama, kaaluma, vastu võtma või tagasi lükkama. Missugune on valitsuse seisukoht? Meid see huvitab. Kuigi eelnõu on parlamendi menetluses ja parlament teeb oma otsused, huvitab meid ikkagi, mis on valitsuse vaade sellele. Seda esiteks.Teiseks, te ei ole päris korrektne, kui te ütlete, et Eesti ei tooda elektrienergiat või et valitsus ei tooda, riik ei tooda. Eesti toodab. Eesti Energia on riigiettevõte. Eesti Energia toodab elektrienergiat. Eesti on võimeline varustama Eestit elektrienergiaga, juhul kui seda ei pidurdata mingite rohepöörete ja muude takistustega, mis on puhtideoloogilised. Kõige kiirem tee praegu on iseseisva elektritootmise kiire suurendamine, ja need võimalused on Eestil samuti olemas. Nii et selles mõttes rääkida siin [ainult] sellest, et me tulevikus hakkame midagi tegema ja peame tegema. Muidugi peame! Kogu aeg peame! Ikka tuleviku jaoks peame tegema. Aga ka hetkel on võimalik – ja mitte ainult võimalik, vaid ka vajalik – astuda kiireid samme.Seepärast ma tuletan teile meelde ühte vanasõna: seni kuni paks kõhnaks jääb, on kõhn juba kärvanud. Eestis on neid inimesi, kes jaanuaris oma säästud elektriarve tasumiseks ära kulutavad, väga palju. Ma ei oska loomulikult täpset arvu öelda, aga neid on tõenäoliselt väga-väga palju. Ja need kosmeetilised muudatused siin teatud maksualandustega ei päästa neid, sest veebruaris-märtsis on tõenäoliselt samuti väga suured elektriarved, mis tuleb tasuda. Aga peale selle on veel toasoe ja peale selle on veel muud arved. Me teame, et juba on tõusnud toiduainete hinnad. (Juhataja helistab kella.) Me oleme teatud hinnatõusu pöörises ja selles olukorras on valitsusel kohustus astuda kiireid samme.Küsimus: kas te olete meie eile esitatud eelnõu ettepanekutega valmis tutvuma ja seisukoha võtma? Aitäh, Aitäh! Loomulikult, kõik head, kiiresti teostatavad ja jätkusuutlikud ideed on igati teretulnud. Loomulikult oleme valmis neid arutama ja lahendusi leidma. Ma siiski tahan paar asja veel ära korrigeerida. Kui me oleksime juba varem teinud rohepöörde, mida teie nii väga kritiseerite, siis meil oleks rohkem taastuvenergia võimsusi, mis teatavasti toovad odavama elektri, sellepärast et sisendkulud on on väiksemad. Nii et ma seda ei kritiseeriks. Ma ütlen veel kord ja rõhutan – te seote väga demagoogiliselt need asjad kokku –, et Eesti Energia tõepoolest toodab elektrit, aga Eesti riik elektrit ei tooda. Kui me võtame Eesti riigina, siis praegu me oleme netoimportija. See tähendab seda, et meil tegelikult tootmisvõimsusi on vähem, kui me igal ajahetkel vajame, ja sellepärast me peame tegelema sellega, et meil tuleks tootmisvõimsusi juurde

Mina olen küll veendumusel, et valitsus ei taju praeguse olukorra tõsidust ja sügavust täiel määral. Probleem ei ole ju ainult toimetulekupiiril elavate inimestega,

Valediagnoosist tulenevalt on otsitud lahendusi ja leitud on ka valed lahendused. Teiegi siin täna Riigikogu ees vastate, et te olete püüdnud otsida teoreetiliselt ideaalset vajaduspõhist toetusele lähenemise skeemi, aga välja on kukkunud bürokraatlik, ebaõiglane ja väga ebaefektiivne toetuste süsteem.

On tunduvalt lihtsamad lahendused, näiteks on kehtestatud hinnalaed teatud tarbimismahuga või on võimalik leida lahendusi tootjate ja müüjate kaudu. Ei ole vaja tegeleda tuhandete ja tuhandete lõpptarbijatega, kes kõik peavad avalduste ja dokumentidega mööda kohalikke omavalitsusi ringi jooksma.

Selline tohuvabohu ei ole kindlasti akuutselt olukorra lahendus ega ka pikas perspektiivis jätkusuutlik. Kas valitsus on valmis mõtlema alternatiivsetele lahendustele, mida opositsioonierakonnad on pakkunud? Aitäh! Nagu ma ütlesin, jätkusuutlikke, häid ja lihtsasti teostatavaid lühiajalisi lahendusi oleme igal juhul valmis arutama. Aga opositsiooni praegused ettepanekud on väga paljuski populistlikud ja teostamatud. Meil on olnud teiste eelnõude puhul siinsamas saalis vaidlusi selle üle, kas riik ei kogu mitte liiga palju andmeid. Meil ei ole ühtset superandmebaasi, kus oleks kirjas inimeste energiatarbimine, kes kellega elab, leibkondade arvestus ja sissetulekud. Meil ei ole sellist andmebaasi. Ma arvan, et kui me hakkaksime sellist andmebaasi looma, siis tekiks, vastupidi, väga suur vastasseis, et miks riik tahab kõiki andmeid ühte kohta panna.Ma möönan, et on raskusi, ja tõesti, ka koostöös kohalike omavalitsustega me püüame leida lihtsamaid lahendusi. Mõni kohalik omavalitsus töötab väga kaasa ja leiab kitsaskohad ning teab, kuidas saaks asju paremini lahendada. Teine kohalik omavalitsus veab jalgu järel ja tegelikult

me tahame aidata sihitult rohkem neid, kellel on suurem häda. Selle sihitud meetmega me hüvitame 80% elektri-,

Miks? Sellepärast, et alates 2016. aastast kuni 2021. aastani on tänu börsihindadele saanud inimesed börsihinnaga lepingutest 40% odavamat elektrit kui näiteks Kesk-Euroopas. See on see põhjus. et jällegi, kui teil on väga häid, lihtsaid ja kiiresti teostatavaid lahendusi, siis loomulikult me oleme valmis neid arutama. Ma loodan, et meie ühine huvi on inimesi aidata, mitte kuidagi frustratsiooni eskaleerida. Aitäh!

sellist vajaduspõhist ja bürokraatlikku toetussüsteemi rakendada, mida praktikas ei ole võimalik, ma kinnitan teile, edukalt rakendada. Lihtsamaid lahendusi, mis ei ole populistlikud, oleme meie välja Isamaa Erakond on pakkunud välja erinevaid võimalusi ja me oleme avatud ka valitsuse alternatiivsetele initsiatiividele, mida seni kahjuks ei ole. ole. Me oleme pakkunud elektrituru reformi, võimalust börsiväliselt elektrit osta – see ei tähenda börsilt lahkumist, ärge hakake nüüd seda lahti rääkima –, mis on väga mõistlik ja mida mitmes Euroopa riigis rakendatakse, või ka käibemaksu ajutist alandamist, mida on võimalik teha kiiresti ja täiesti bürokraatiavabalt bürokraatiavabalt jne. Võimalusi on päris mitmeid, kui valitsus suudab kokku leppida. Aga mul on küsimus. Kas te olete valmis kommenteerima oma partneri, Keskerakonna viimaseid ettepanekuid? Kohe möönan ka seda, et ei ole korrektne käitumine ja on ülimalt kummaline, kui Keskerakond tuleb välja oma initsiatiividega nii, et kabinetis ei ole sellekohast informatsiooni olemas, teid ei ole informeeritud, koalitsioonipartner loeb seda infot kas ajalehest või näeb televiisorist. See on täiesti ebanormaalne olukord. Te olete ise kommenteerinud, et te tunnete, justkui vastutaksite

Keskerakonna valitsus oma ettepanekutega ja Reformierakonna valitsus oma ettepanekutega? Või on meil üks valitsus, kus on ainult Reformierakond, kuna te tunnete end üksi? Või ei ole meil üldse valitsust ja on valitsuskriis, milles on kaks erakonda, aga valitsust, kes suudaks kokku leppida, kuidas Eestit edasi viia, praegu ei olegi? Aitäh!

Seda tegime kiiresti, enne riigieelarve vastuvõtmist. Teiseks, kiiresti otsustasime alandada elektri võrgutasu 50% kõikidele elektritarbijatele – jällegi, selleks et aidata kõiki inimesi. Kolmandaks otsustasime 100% hüvitada gaasi võrgutasu, et just gaasihinnašokki leevendada. Ja neljandaks oleme kokku leppinud sihitud meetmes: mediaanpalka teenivatele inimestele hüvitatakse 80% elektri-, kaugkütte- ja gaasihinna tõusust. Need on väga selged kokkulepped, mis me tegelikult oleme saavutanud kiiresti.Jah,

inimeste pahameelt peegeldatud. Nagu ma ütlesin, energiakriis on igal pool üle maailma, näiteks Hiinas ja Euroopa Liidu teistes riikides samuti. Suurbritannias on täpselt samamoodi hinnad tõusnud kõrgustesse. See ei ole midagi sellist, mida Eesti riik või Eesti valitsus on põhjustanud. Me üritame nende tagajärgedega toime tulla, just selleks, et ikkagi inimesi aidata. Ma ei ole teiega nõus selle koha pealt, et valitsus ei mõista olukorra tõsidust. Vastupidi, me saame väga hästi aru, et

vastu liiguvad.Nagu ma ütlesin, jätkusuutlikke kiiresti teostatavaid lahendusi me oleme valmis arutama, aga igal kulul on alati alternatiivkulu.

kolme kuu jooksul ühe asja peale, siis selle raha eest ei saa me teha mitte midagi muud: ei kõrghariduse rahastamist tõsta, aidata tervisekriisiga toime tulla ega [tegelda] nende julgeolekuriskide või väljakutsetega, mis praegu meie ees seisavad. Ja Ja nüüd üks kohapeal registreeritud küsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Aitäh vastuste eest! Aga vastust me ei saanud nendele teravatele küsimustele, mis puudutasid valitsuse tervist ja seda, kas meil on üks valitsus või mitu valitsust, kas valitsuses on kaks valitsust: üks on Keskerakonna valitsus, teine on Reformierakonna valitsus. Nendele, ma saan aru, väga ebamugavatele küsimustele te ei vastanud.Ma puudutan põgusalt ka toetuste jagamise süsteemi. Nii palju kui me oleme praeguseks aru saanud, ei maksta toetust inimestele, kellel on mingi teine kinnisvara. Näiteks, elad korteris Tallinnas, aga sul on vanematelt päritud talumaja või suvila.

palun makske teise pensionisamba rahast oma elektriarved ära, pole teil rohkem tarvis! Nii et me oleme aru saanud, et siin on küllaltki liigendatud

See on minu kommentaar. Kui teil on teistsugused andmed, siis palun lükake ümber ja rahustage avalikkust, mul ei ole midagi selle vastu. Aga minu küsimus puudutab seda. Meie tegime oma eelnõus ka ettepaneku kehtestada – vähemalt ajutiselt, kuni olukord laheneb, tuleb kevadine hinnaleevendus – elektri hinnale teatud fikseeritud lagi. Kas valitsus on valmis seda kaaluma ja seesugust lage kehtestama? Kuivõrd Kuivõrd te tunnete muret valitsuse tervise pärast, siis tänan küsimast, saame hakkama ja üritame nende väljakutsetega toime tulla. Nii nagu ütles ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht, on tegemist tõesti erakordselt raske ajaga. Sellel ajal valitsusvastutust kanda on tunduvalt raskem kui opositsioonis kõike kritiseerida.Aga teie teiste küsimuste juurde. et inimesel on mitu maja. Me üritame aidata inimesi nende kuludega toime tulla ja me räägime ikkagi leibkondadest, kes elavad ühel aadressil. Inimene ei saa korraga elada ühes ja teises kohas. Lihtsalt ma arvan, et kui inimesel on juba mitu maja, siis võib-olla tegemist ei ole inimesega, kes sellist toetust vajab.Teine pool vajab.Teine pool küsimusest: fikseeritud lagi. Fikseeritud lagi on praegu see, mida pakuvad ka elektritootjad, nimelt fikseeritud hinnaga lepingud teatud perioodiks, ja see lõikabki selle tipu maha. Kui sa kardad kardad ülikõrget hinda, siis sõlmi fikseeritud hinnaga leping ja sa tead, kui palju sa kindlasti elektri eest maksad.Minu meelest ei ole ka see õige, kui ühelt poolt meil on börsihind – jällegi, nagu ma ütlesin, 2016. aastast kuni 2021. aastani on need inimesed maksnud 40% odavamat elektri hinda kui keskmiselt Euroopas –, siis me justkui selle madalama poole,

selle rahaga, ei tee me samal ajal midagi muud selle rahaga. Nii et inimesi tuleb aidata šokiga toime tulla, aga lõpuni kõike kinni maksta ei saa. Elekter on ikkagi kaup nagu iga teinegi, mille eest tuleb ka tasuda. Lõpetan selle küsimuse arutelu. Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Helmen Kütt küsib peaminister Kaja Kallaselt Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma küll tahaks loota ja arvata, et kõik omavalitsused annavad endast parima. Vähemalt minu kodulinnas Viljandis alustati juba eelmisel nädalal taotluste vastuvõtmist ka füüsiliselt. Ja kui te ütlesite, et osa omavalitsusi lohistab jalgu järel, siis võib-olla peaks olema konkreetsem – kui on probleeme, siis need tuleb ka konkreetselt välja tuua. Aga sotsiaaltöötajad töötavad tõesti võimete piiril. Ausalt öelda on tänases arutelus jäänud täiesti määramata ja rääkimata see, et me oleme olukorras, kus on viiruse väga

kannatavad ära ja löövad käega, kuigi neil oleks õigus toetust saada. Te tõite välja ka selle, et süsteemid on keerulised. Kas te olete neid riske kaalunud? Aitäh! Aitäh! Esiteks, ma tahan ka öelda, et enamus kohalikke omavalitsusi, ma usun, toimetab väga hästi ja sotsiaaltöötajad teevad suurepärast tööd, selleks et inimesi aidata, eriti väiksemates omavalitsustes, kus kõik inimesed[, kes abi vajavad,]

olen teiega väga nõus, et on justkui täiesti tähelepanuta jäänud see, et meil on samal ajal tervisekriis ja omikrontüvi levib kiiremini kui kunagi varem. Tõesti, see on omakorda ohuks eelkõige eakatele. Siin ma tahan küll öelda, et kolmega on kindlam,

ka kohalikke omavalitsusi. Kui seal on kitsaskohti, siis me oleme väga avatud selleks, et [aidata] need kiiresti lahendada. Mida ma tahan öelda?

Aitäh! Esiteks, eelarve läks valitsusest välja septembris, seega siis, kui selle probleemi ulatus ei olnud nii selge. Aga

ehk 200 euroni.Elektritoetuse juurde. Nagu ma ennist ütlesin, on siin üsna mitu elementi. Ega kõik pensionärid ei ole abivajajad. Minu vanemad on pensionärid, aga nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tähendaks tegelikult

juba toetuse taotlemisele eelnevalt, et inimesed ei peaks tegema ekstra pingutust. Nagu te ise väga tabavalt ütlesite, kohalikud omavalitsused käituvad erinevalt, aga üldiselt nad ikkagi püüavad inimesi aidata ja mitte neid solgutada, kui selleks puudub igasugune et veel kord: kui on võimalik muuta seda [süsteemi] paremaks, siis seda püüame teha. Mida rohkem me aitame kõiki, seda vähem me saame aidata neid, kellel on tõeliselt abi vaja. Aitäh! Ja kohapealt registreeritud küsimus tuleb Helir-Valdor Seederilt. Palun! Aitäh! See küsimus, mille kolleeg Helmen Kütt tõstatas, et eakad inimesed

tingimused, mille nad on välja pannud kodulehele selle kohta, mida inimesed peavad ainuüksi tulude poole pealt tõestama: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamiselt, renditulu ja litsentsitasud, intressid ja dividendid, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondidest, madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu, saadud elatisraha jne. Lisaks tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, olgu see üürileping, omaniku kinnitus või muu selline

Ma ei tea, miks te eakatesse nii üleolevalt suhtutute, justkui nad ei saaks hakkama. Tegelikult Eestis on väga tublid inimesed ja inimesed üldiselt on väga terased.See loetelu, mis te välja toote – jah, niimoodi loetledes tundub see kohutav, justkui sa peaksid kõikidele nendele küsimustele vastused esitama, aga tegelikult minu teada on see enam-vähem sama loetelu, mida küsitakse maksude deklareerimisel. Kui sa oled pensionär, siis sa tead, et sinu ainuke tulu on pension, ja pensionisumma sa esitad. Keegi ei arva, et mul on välismaalt teenitud tulu. Kui mul välismaalt teenitud tulu ei ole, siis mul selle kohta infot ei ole ja seda ma ei esita. Lihtsalt seda loetelu te võite ju hirmutamiseks siin ette lugeda.Kui te ütlete, et inimesed registreerivad ennast eri majadesse ja saavad ikka toetust, siis toetus on leibkonna kohta, kes elavad koos. Jah, kui ta elab ühes kohas, siis ta ei saa elada teises teises kohas. Kui leibkonnad teevad ennast pooleks või on tõesti nii, et üks elab ühes ja teine teises, siis neid loetakse kaheks eri leibkonnaks. Aga sellisel juhul nad peavad ka tingimustele vastama. See tähendab seda, et su sissetulek peaks vastama sellele mediaannõudele, ja kui sul on lapsed,

Meil paraku, nagu ma ütlesin, rahvastikuregistris 20% andmetest ei vasta inimeste tegelikele elukohtadele ja mingi tõendus selle kohta, et sa selle elektriarve taga oled, on vaja esitada. Iseenesest see ei ole väga keeruline. Kui sul on üürileping, siis sa saad selle esitada,

on tervise- ja tööminister Tanel Kiigele, selle esitab Kalle Grünthal ja teema on vaktsineerimine. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tanel Kiik, rohkem kui aasta tagasi seisite te Riigikogu ees ning teatasite, et Eesti võtab kasutusele COVID‑i vastu võitlemiseks eksperimentaalsed vaktsiinid, millele on antud ajutine kasutusluba. Ehk need vaktsiinid ei ole kasutusele võtmiseks läbinud tavalist praktikat. COVID‑i vaktsineerimise läbiviimiseks käivitati teie juhtimisel meeletu propagandamasin, mis oli vägagi tulemusrikas. Sest me mäletame veel selgelt, kuidas inimesed seisid süsti ootel vaktsineerimispunktides, mis töötasid konveieri põhimõttel: sutsakas ära, ja järgmine. Samal ajal jätkus see protsess muidugi ka perearstide juures, nad meelitasid ja kutsusid inimesi vaktsineerima. Inimesed uskusid teie juhitud kampaaniat ja selle protsessi vajalikkust. Kahjuks on teie juhitud kampaania läbiviimine ning selle metoodika toonud kaasa tuhandete inimeste rasked ja jäävad tervisekahjustused. Lisaks on Ravimiametile ametlike andmete põhjal saadetud 27. detsembrist 2020. aastal kuni 12. detsembrini 2021. 33 surmlõppe teatist. See karm statistika räägib üheselt, et olete oma vaktsineerimiskampaania juhina täielikult läbi kukkunud. Need 33 surma ei ole mitte statistika, vaid elamata elud ja lein perekonnas. Olen varemgi vahendanud rahva sõnumeid ja küsimusi infotunnis ning teen seda ka praegu. Üks naisterahvas, kelle isa suri umbes 10 minutit pärast süsti, nimetas teid mõrvariks. Minu küsimus: mida teil on oma kaitseks öelda?

käigus on saanud kaitsesüsti üle 800 000 inimese, üle 300 000 on saanud ka tõhustusdoosi. Päästetud on konservatiivsel hinnangul sadu inimelusid, realistlikul hinnangul tuhandeid inimelusid. Sealhulgas on kümned tuhanded inimesed saanud selle võrra rohkem ligipääsu raviteenustele kõikvõimalike muude tervisemurede korral, kuhu nad muidu poleks lihtsalt füüsiliselt mahtunud, kuna haiglad oleks täitunud COVID‑19 patsientidega.

põhimõtteliselt sada protsenti tagasi teie kriitika. Te toote välja inimelusid päästnud tegevuse, vaktsineerimise kui sellise, ja süüdistate seda tervisekahju tekitamises olukorras, kus nii

lähedaste teadetel, et need on seotud vaktsiinidega – kas te leiate, et teil puudub vähimgi süü nende inimeste surmades ja tervisekahjustustes? Aitäh!

Nii et teie võrdlus, kui te nimetate vaktsiini kui sellise tervist kahjustavaks ja vaktsineerimata jätmist tervist toetavaks,

Kohapealt saab küsimuse küsida Paul Puustusmaa. Palun! Suur aitäh! Austatud minister Kiik! Mul on selline statistiline küsimus: kas riigil on olemas konkreetsed ja kontrollitavad andmed, mis ütlevad, kes

sest väga paljude juhtumite puhul võib olla surma ametlikuks põhjuseks muu haigus, aga COVID‑19 on selle muu haiguse kulgu raskendanud ja inimese eluteekonna kiiremini lõpetanud.

täna juba väga tugevalt kaitsnud seda energiakulude hüvitamise meedet, mis käib omavalitsuste Minu meelest te küll üritate jätta muljet, et tegemist on väga õnnestunud meetmega, aga küllap tagantjärele me saame vaadata sellele kui ühele kõige läbikukkunumale sotsiaaltoetuse meetmele. Ka president on seda kritiseerinud ja toonud sellise võrdluse, et me teeme praegu registripõhist rahvastikuloendust, me peame ennast e-riigiks, digiriigiks, aga nüüd me ei suuda leida sellist lahendust kulude hüvitamiseks, mis ei koormaks inimesi arutult.Aga

need astmed on just täpselt see, mis on toonud kaasa selle, et inimesed on eri astmetel ja siis justkui ei saa tulumaksuvabastust. Kui te niimoodi esinete, siis ma olen kindel, et te olete nõus, et need küürud peaks ära kaotama ja kõigile võiks kehtida ühtne tulumaksuvaba miinimum. teie need astmed kehtestasite, siis te just ütlesite: ei, mingit sellist skeemitamist ei tule, et inimesed hakkaksid oma sissetulekuid varjama. Nüüd te kasutate neid argumente justkui vastupidi, öeldes, et toetuse saamisel inimesed hakkavad skeemitama.

Ma tulen uuesti selle juurde, et meil ei ole ühte superandmebaasi. Meil on elektritarbimise andmed eraettevõtjate käes. Meil on erinevad tootjad, kellega tarbijatel on sõlmitud lepingud. Mingit superandmebaasi pole. Meil on andmebaasid, kus on kirjas inimeste teadaolevad

aga see tähendab seda, et toetust on võimalik saada kas üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek pere ühe inimese kohta on alla 1126 euro kuus, ehk siis iga järgmise vähemalt 14‑aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastase lapse kohta on see kaaluga 0,3. Ehk näiteks, kui meil on kaks täiskasvanut, siis leibkonna sissetuleku piir on 1689. Meil on tänapäeval väga palju

Riigihalduse minister Jaak Aab soovitab kõigil arvete maksmisega hädas olevatel peredel, kes energiahüvitist ei saa, pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, sest nendel ju aasta alguses raha ikka on. Täpselt niimoodi ta ütleb.

mis on läbinud renoveerimise ja vastab A‑kategooria energiatõhususele, aga on üdini hädas. Minu poole isiklikult on pöördunud hooldekodud, kes ütlevad otse välja, et kui see niimoodi jätkub, siis nad peavad kevadeks uksed kinni panema.

Aitäh! Kõigepealt ma pean ära korrigeerima ühe asja. Ma ütlesin, et Parts tegi astmed, aga mulle saabus sõnum, et see oli Riigikogu liige Sven Sester, kes tekitas need astmed, mida on vist 6000,

et sa annad teada, kes moodustavad sinu leibkonna ja kes sinna toetuse alla läheb.Nüüd teine pool teie küsimusest, mis puudutab ettevõtteid. ettevõtteid. Jällegi, ma võtsin Eesti Energiast välja ärikliendid. Äriklientidest 89% detsembrikuine arve oli alla 1000 euro. See ei tähenda seda, et ei ole neid ettevõtteid või

puhul, neil tuleb samamoodi aidata kuludega toime tulla. Mida see kõik näitab? See näitabki seda, et elektrišokk on tabanud kõiki ootamatult ja väga raskelt. Nii et neid abivajajaid on rohkem, kui me

ka sellised küsimused. Kas ei võiks koalitsioonipartnerid avalikkusele edastada ühiseid seisukohti? Ma tõesti ei mäleta sellist olukorda riigis. Ma ei kritiseeri meetmete paketti, aga ma tahaksin, et valitsejad jagaksid selget ühist infot selle kohta, mida mina kodanikuna peaks tegema. Suur tänu, Jaa, ma olen selles teiega väga nõus, et eriti kriisis on väga oluline, et kõik räägiksid ühel häälel ega üritaks kuidagi

Üksi elavate pensionäride kohta see küsimus, et kas saab lihtsamalt. Tõesti, info on ju olemas. Aga teisest küljest info, mida ei ole, on elektriarvete info. Nagu ma ütlesin, ega kõik, ka üksi elavad pensionärid, ei pruugi toetust toetust vajada – just sellel põhjusel, et nende arve võib-olla ei ole kasvanud, sest neil on fikseeritud hind või ei ole arve märkimisväärselt suurenenud. See on see koht, mis tuleb kokku viia. Aga ma võtan selle info siit kaasa ja räägin kindlasti riigihalduse ministriga.

maailmas, mis on kõike muud kui rahulik, siis jääb arusaamatuks, mil moel meie Vabariigi Valitsus praegu meie ümber toimuvat tajub.

ja vaktsineerimata inimesi üsna ühetaoliselt. Seda kõike olukorras, kus tegelikult riik vajab neid inimesi oma endistel ametikohtadel, et olla valmis reageerima meie keerulises olukorras nii majanduslikult kui ka julgeoleku aspektist.

inimesed ei anna panust riigile oma ametikohal, on nende leibkonnad väga raskes olukorras praegustes tingimustes, kuna nad on pere toitjad. Kas te olete jätkuvalt seisukohal, et nende inimeste vabastamine oli ainuõige lähenemine ning ühtegi muud mõistlikumat ja empaatilisemat lahendust ei olnud võimalik leida? Aitäh!

töötaja regulaarse testimise või muu sobiva meetmega. Tööandja peab kaaluma, kas tal on võimalik pakkuda töötajale selliste tööülesannetega töötamist, kus oht kus oht nii töötajale endale kui ka teistele on võimalikult väike. Kui eelnimetatud meetmed ei ole võimalikud ja riskianalüüsi tulemusel on vaja kehtestada vaktsineerimise nõue, siis tuleb see esmalt teha töötajatele

töötajatega kohtuvaidlused pooleli. Kohus saab anda sõltumatu hinnangu, kas selline nõue oli vajalik või oli võimalik tööd kuidagi muud moodi ümber korraldada. Ma olen teiega väga nõus, et praeguses keerulises olukorras on iga inimene vajalik, iga inimene on arvel. Ma usun,

kaalumata või arvesse võtmata, mis on vajalik ja mis ei ole. Ma selle riskianalüüsiga sõna-sõnalt tutvunud ei ole. Rene

Mul on väga raske aru saada, miks me ei võiks kasutada sama lahendust ka nendes muudes asutustes. Tegelikult need inimesed võiksid anda oma panust samadel ametikohtadel, kus nad varem töötasid.

Minu arvates see võrdlus kõrgklassi ja Titanicuga on selles suhtes kohatu, et vaktsineerimine on Eestis kõigile tasuta, maksumaksja maksab selle kinni. Mitte mingisuguseid erisusi siin ju ei ole

nii nagu ütles tervise- ja tööminister, ka praegu analüüside järgi vaktsineerimine tegelikult vähendab seda vahet [haiglasse sattuvate ja mitte sinna Ehk 25 korda väiksem tõenäosus on vaktsineeritud inimestel, tõhustusdoosiga vaktsineeritud inimestel sattuda haiglasse kui vaktsineerimata inimestel.

Test ei kaitse mitte kedagi selle nakkuse saamise eest ega raske haigestumise eest. Test annab teadmise, et see inimene hetkel seda haigust ei põe, aga näiteks kui keegi teine talle selle haiguse annab, siis tema on selles riskis, et ta võib sattuda haiglasse ja seda haigust raskelt põdeda. Aga, veel kord,

meie puhul praegu ei ole elektri tarnimiseks piisavalt välisühendusi, mis töötavad –, siis see turg ju tegelikult ei toimi. Kõik ei pääse sinna turule või see hind, mis seal turul pakutakse, ei ole adekvaatne.

sellist hinnalage, mis ei kägistaks meie ettevõtlust ega tekitaks meie inimestele suuri raskusi? Lugupeetud peaminister, ma palun vastust. Aitäh, Kõigepealt ma ütleksin seda, et meil on käimas kolm suurt kriisi – kui te jäämägedega võrdlete –, energiakriis, julgeolekukriis, millest täna siin saalis ei ole üldse juttu olnud, mis on aga keerulisem kui kunagi varem, ning tervisekriis, mis ei ole mitte kuhugi kadunud. Ma ei tea, et keegi peaks praegu pidu, sest kõik on võrdselt mures, ja mulle tundub, et valitsus on rohkem mures ka näiteks julgeoleku pärast, mille pärast teie siin praegu sugugi ei muretse. Aga tulles nüüd selle selle küsimuse juurde, mis puudutab Nord Pooli, ma tahaksin jällegi rõhutada seda, et alates 2016. aasta teisest

väga häid hindu. Meie oleme võib-olla uinutatud sellest, et 2020. aasta keskmine elektri hind on olnud 30 eurot megavatt‑tunni kohta ja see on olnud palju-palju madalam kui teistes Euroopa riikides. Nii

Kui tutvuda tänaste küsimustega, siis kümnes küsimus, mille Mart Helme küsib, on just nimelt julgeolekuolukorra kohta. Nii et ma paluksin selliseid ebapädevaid ennustusi mitte teha. Härra Pohlak, ma tänan teid selle märkuse eest! Ma juhin teie tähelepanu sellele, et küsimus, mida me praegu arutasime, oli teie

See ei ole protseduuriline küsimus. Ärge palun avardage seda. Ja kui me praegu hakkame vaidlema nüüd härra Puustusmaa ja proua Kingoga, siis me võtame võimaluse vastata järgmisele küsimusele, mis puudutab kriisihaldust, ja siis edasi küsimusele, mis puudutab vaktsineerimist jne. Ma väga loodan, et me saame infotunniga edasi minna ega tekita vaidlusi teemal, mis ei ole praegu need punktid. Härra Puustusmaa, mis on see protseduuriline mure?

Minule teadaolevalt edastatakse ka valitsuse liikmetele, kes esinevad ja osalevad infotunnis, küsimuste järjekord ja teemad taha, mis teemad on. Kas see järjekord on esitatud täna ka peaministrile? Siis ta oleks saanud sealt lugeda, et kümnenda punktina räägitakse julgeoleku olukorrast. Või on ununenud kogemata see küsimuste järjekord ja teemad esitamata? Tänan Jaa, sellele protseduurilisele küsimusele ma vastan, et loomulikult peaministrile on need teemad edastatud, ja loomulikult peaminister nägi, et kümnes küsimus on julgeolekuolukorra kohta. Aga ma usun, et ka peaministri kogemus siin andis märku, et me oleme tavaliselt jõudnudki umbes üheksa‑kümme küsimust ära arutada, sõltuvalt sellest, kui pikad on küsimused ja kui pikad on vastused. Nii et vaadates praegu kella, kui kell on 13.35, võib juhtuda, et me kümnenda küsimuseni ei jõua. Aga liigume tempokalt edasi, et me sinna jõuaksime. Raivo Tamm küsib peaminister Kaja Kallaselt kriisihalduse kohta. Palun! Ma tänan! Lugupeetud peaminister! Inimesed helistavad mulle nagu sotsiaaltöötajale ja kurdavad oma muret. Konkreetne juhtum: maal elav FIE, autojuht,

vähidiagnoosi, peale novembrikuud, peale operatsiooni palka ei saa, on töövõimetu. Toetusele ei kvalifitseeru sellepärast, et seal arvestatakse tema eelnevat palka, kõik liidetakse kokku. Inimesed on mures, ütlevad mulle: "Miks te Riigikogus midagi ei tee?". Teie ütlete, et meie, st opositsiooni või ükskõik kelle ettepanekud on populistlikud. Nii võib igat ettepanekut sildistada populistlikuks. Mis te soovitate meile, mida me siis siin Riigikogus teha saaksime? Rahvas küsib meie käest, miks me midagi ei tee. Küsin teie hinnangut. Isamaa on teinud ettepaneku elektriturureformi elluviimiseks, et anda inimestele valikuvabadus universaalteenusena osta elektrit börsiväliselt. See ei ole populistlik idee. Mis te ütlete sellise asja kohta? Jaa, aitäh!

seda kohe alguses, sest see on tõesti oluline teema. Lihtsalt me ei ole sinna veel jõudnud. Ma olen väga teadlik sellest, et Mart Helme selle kohta küsib, aga enamus seda nii oluliseks ei pea.Nüüd

valitsuses me püüame teha selliseid lahendusi, mis aitaksid võimalikult paljusid inimesi. Nüüd, nagu ma ütlesin ka eelnevalt vastuseks, me oleme valmis arutama kõiki sihitud või kiiresti töötavaid ja jätkusuutlikke lahendusi, mida saaks ellu viia kiiresti, nii et inimesed reaalselt abi saaksid.

Osa väljapakutud lahendustest on küll lihtsalt väga kõlavad, aga tegelikult leevendust ei too ja pigem, nagu ma ütlesin, võib-olla pikaajaliselt töötavad vastupidises suunas. Mida ma selle all mõtlen? Miks meil on turul vähe tootmisvõimsusi, mis kasutaksid taastuvenergiat ja tegelikult annaksid odavama hinnaga elektrit? Sellel põhjusel, et elektri hind on olnud ka väga odav ja neid investeeringuid ei ole tehtud. Kui me nüüd fikseerime hindu ka riiklikul tasemel – see ei ole ka lõpuni võimalik –, siis, tuletan meelde, rasketel aegadel oleme me netoimportijad. Kui me ise fikseerime hinna, et me näiteks kõrgema hinnaga elektrit ei osta, siis keegi meile seda elektrit lihtsalt ei müü, sest selle elektri ostavad ära teised. Näiteks, ma juhin tähelepanu Hiinale, kus seati minu teada ka piirid, mille tulemusena söe baasil töötavad elektritootmisvõimsused pandi kinni, sellepärast et selle hinnaga ei ole võimalik seda kaupa tarnida, kuna sisendite hinnad on läinud kallimaks. Nii et ma ei sooviks ka seda olukorda näha,

Raivo Tamm, palun täpsustav küsimus! Jaa. Ma arvan ka, et meie ettepanek ei ole populistlik. Aga eile tegi Keskerakond ettepaneku. Erinevad võimalused. Rahvale tundus vist juba, et paistab valgus koridori lõpus. Nüüd peaministri büroo on öelnud, et midagi sellist küll ei tule, mida Keskerakond välja pakkus. Enne juba Helir-Valdor Seeder küsis, kas meil on tegu valitsuskriisiga või mitu valitsust meil on. Te ei vastanud sellele. Ka Mart Helme esitas selle lisaküsimusena uuesti, te ka siis ei vastanud. Ma küsin nüüd kolmas kord: kas meil on valitsuskriis? Aitäh veel kord huvi tundmast valitsuse tervise vastu! Aga valitsuskriisi meil ei ole. Me oleme saanud otsuseid vastu võtta, et inimesi kiiresti aidata, ja see koostöötahe on meil olemas. Aitäh!

Ma arvan, et me kõik mõistame, et me elame kriisis, me ei ela tavaolukorras, ja sellepärast mul on raske mõista, miks me kriisis kasutame sellist meedet, nagu me kasutame. Ainuüksi Ainuüksi Pärnu linnas esitati esimesel taotluste päeval tuhat taotlust. Selleks võeti tööle seitse menetlejat, kes neid taotlusi menetlevad. Mulle jääb see tegelikult arusaamatuks, miks selline lahend kriisi juhtimiseks on vajalik. Aga pigem ma tahaksin rääkida teistest tarbijatest ja nendest tarbijatest, kes loovad ühiskonda lisandväärtust – need on ettevõtjad, Eestis sageli väikeettevõtjad. Me loeme igasuguseid uudiseid sellest, kuidas haigekassa arutab tervishoiuteenuse hindasid, nende tõstmist, ei saa hakkama, hooldekodudes on probleemid, väikeettevõtjad, kes pakuvad ka toitlustamist, on ühtpidi hädas koroonatingimustega, tihti ei saa tulla sööma inimesed, kes ei ole vaktsineeritud.

Mis nüüd ikkagi selle ettevõtlussektoriga saab? Te mainisite ka korra, et tulete välja paketiga. Mis kuupäeval see võiks siis juhtuda? Kas ettevõtjatele minnakse appi selles olukorras, et aidata nende ellujäämist, või see on tõesti selline kapitalistlik turumajanduslik olukord,

Kõigepealt, üks asi, mis me oleme teinud, mis aitab ettevõtjaid, on elektrivõrguteenuse alandamine 50% peale. Ja ettevõtjaid, kuna nad protsentuaalselt tarbivad rohkem elektrit, aitab see rohkem.

Lasin välja võtta jällegi Eesti Energialt äritarbijad. Ja äritarbijatest 81% on fikseeritud hinnaga lepingud. Ehk need on need, kes on oma hinna fikseerinud ja kellel ei tohiks olla seal mingit erinevust. Nüüd, see hinna fikseerimine on endiselt võimalik. Tegelikult sellest, et elektri hinnad tõusevad, on räägitud juba alates oktoobrist. Minu teada saab vähemalt paarinädalase etteteatamisega selle hinna fikseerida ja kokku leppida. Rääkides ettevõtjatega, kes

Kuna, nagu ma olen öelnud, 2016. aastast kuni 2021. aastani on ikkagi elektritarbijad Eestis väga palju võitnud sellest börsihinnast, siis ettevõtjad on teinud need kalkulatsioonid ja loodavad, et tegelikult see madalam hind tuleb tagasi. Ja see on ka ettevõtjate valik. Samas on ettevõtjaid, kes ütlevad, et mul on tootmised, see tähendab seda, et ma pean esiteks olema kindel, et mul on elekter olemas. Nad on teinud pikaajalised lepingud, kus nad ütlevad, et nende tarbimine on nii palju ja nad on fikseerinud selle hinna. hinna. Pikemaajaliselt on ka tootja huvitatud, et tal on kindel tarbija, kindel ostja, ja teiselt poolt kindel hind. Nii et neid võimalusi on. Minu meelest ei ole päris õiglane see, ma jällegi ütlen, et ühelt poolt see risk võetakse, et saada seda madalamat hinda, aga kui hind läheb väga kõrgeks, siis selle maksab maksumaksja kinni. Jällegi, ma tuletan meelde, maksumaksja rahakott on kõigi meie taskust, ka nende õpetajate, päästjate ja politseinike taskust, ja tekib küsimus, kas see on õiglane, et nemad peavad seda teiselt poolt kinni maksma. Jällegi, seda seda öeldes ei pisenda ma kuidagi selle probleemi olemasolu. Tervisekeskused, nagu te ütlesite, hooldekodud jne – me peame leidma lahendusi, sest see šokk on tabanud kõiki. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Võtame üheksanda küsimuse. See on Urmas Reitelmanni küsimus tervise- ja tööminister Tanel Kiigele vaktsineerimise Aitäh, härra eesistuja! Kahjuks ma pean alustama noomitusega. Valitsuse liige ei ole Riigikogu ees mitte selleks,

siis neid jaburaks nimetada ei ole kohane. Nii et talitsege oma arrogantsi ja püüdke jääda viisakaks. Aga vaktsineerimisest. Teie toodud näited siin ja statistika kajastavad viiruse eelnevaid tüvesid. Tänaseks on omikron vallutanud juba valdavalt meie haiglad või, ütleme, meie kodud üleeuroopaliselt. Kõigile on selge, et vaktsiinid siin ei aita, haigestuvad ka vaktsineeritud inimesed. Kõige glamuursem näide on Rootsi kroonprintsess, kes on saanud kolm süsti, aga jäi juba teist korda haigeks ja seda väga lühikese aja jooksul. Aga haiguse kulg on äärmiselt leebe. Äärmiselt leebe. See on nagu mingi kerge nohulaadne tavaline külmetushaigus.

ülemiste hingamisteede viirushaigusesse. Eestis ei ole see kaitsepookimise – või vaktsineerimise, nimetame seda kuidas iganes – ind sugugi raugenud. Meil on isegi üks sotsiopaadina käituv perearst, kes ütleb, et me vaktsineerime ära teie lapsed isegi siis, kui te seda ei luba. Ma küsin teilt, kas valitsus või ministeerium on kaalunud vähemasti laste vaktsineerimise lõpetamist. Tänan

enamik neist, 180, COVID‑19 raskekujulise haiguse tõttu ja pea iga päev lisandub ka surmajuhtumeid, öelda, et meil on tulnud tavaline gripp, on veel natuke vara. Me väga loodame, et me sinna jõuame. Omikrontüvi tundub olevat samm sinnapoole.

Aga laste vaktsineerimine on siiski vajalik, eeskätt riskirühmade puhul. See on taas teadusnõukoja seisukoht, see on ka maailma seisukoht ja praktika. Eilne päevgi tõi ju tegelikult meile väga kurva juhtumi – üks seitsmeaastane laps suri COVID‑19 haiguse tõttu.

Urmas Reitelmann, palun! Täpsustav küsimus. Jaa. Aitäh vastuse eest! Ma tahaksin veel täpsustada: kui palju on Eestisse toodud lastele mõeldud vaktsiini? Mitu doosi? Jaa.

Soomelt laenata tõhustusdooside jaoks vaktsiine, kuna oli näha, et tõhustusdoosi intervall lühenes ja meil oli kiiresti vaktsiini juurde vaja. Ka laste puhul kehtib sama loogika. Praegune teadmine on see, et lapsed ei ole peamine riskirühm,

Kohapeal registreeritud küsimuse saab esitada Kert Kingo. Palun! Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Praegune valitsus on nüüdseks sisuliselt kehtestanud režiimi, kus igaühel pole õigust saada enam isegi riigiasutuste teenuseid.

Aga tundub, et sellest on valitsusele veel vähe. Spetsiifilise erialaga nüüdseks või peatselt töötuks jäänud sõjaväelastele, politseinikele, päästjatele, meditsiiniõdedele

jms) peab osalejate nakkusohutus olema tõendatud COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või läbipõdemise kohta vastavalt kehtestatud nõuetele." Minu küsimus ongi: kas teie valitsuse suund ongi hävitada inimeste elusid ja nende karjääri lõplikult? Niimoodi te ju järjepidevalt olete tegutsenud. Kui

Meil ei ole olnud mingeid väga karme komandanditunde või muid seesuguseid reegleid ei vaktsineeritud ega vaktsineerimata inimestele. Meil ei ole ka kehtestatud seaduse tasandil vaktsineerimise kohustust üheski eluvaldkonnas.

Austatud Riigikogu! Kell on 13.57. Arvestades, et küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit, on selge, et me enne kella